**Jarnjak, Ivan (HDZ)** To je 15. točka dnevnog reda. - Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg ravnatelja i zamjenice ravnatelja o imenovanju novog ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka, Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti osobnih podataka predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za informiranje, informatizaciju i medije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Antun Palarić državni tajnik Središnjeg državnog ureda. Izvolite. **Palarić, Antun** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Hrvatska Vlada stvorila je materijalne i tehničke pretpostavke kako bi u Republici Hrvatskoj funkcionirao mehanizam zaštite osobnih podataka pa u tom kontekstu osnovana je Agencija za zaštitu osobnih podataka te je imenovan ravnatelj i zamjenica ravnatelja od strane ovog cijenjenog Doma. S obzirom da su dosadašnji ravnatelj i njegova zamjenica uspjeli ustrojiti agenciju, uspjeli su se je kadrovski i materijalno opremiti, uspjeli su obaviti svoju zakonsku obavezu predlažemo da se zbog isteka mandata razriješe dužnosti gospodin Franjo Lacko ravnatelj agencije i gospođa Biljana Gašparović zamjenica ravnatelja te da se istovremeno ponovno imenuju gospodin Franjo Lacko ravnateljem Agencije za zaštitu osobnih podataka i gospođa Biljana Gašparović zamjenicom ravnatelja agencije. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Prijavljenih nema. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti za glasovanje.